Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, ще Ви предложа Програма за работа на Народното събрание за 24 и 25 април 2019 г.: „1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Общ проект, изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 12 декември 2018 г. законопроекти с вносители: Александър Сиди и група народни представители, 9 октомври 2018 г.; Министерския съвет, 5 ноември

2019 г. 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Вносител: Министерският съвет, 27 март 2019 г. Приет на първо гласуване на 10 април 2019 г. г. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вносители: Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов, 23 април 2019 г. – точка първа за четвъртък, 25 април 2019 г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносители: Менда Стоянова, Мария Илиева и Александър Иванов, 22 април 2019 г. за четвъртък, 25 април 2019 г. 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

2019 г. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Вносител: Министерският съвет, 29 март 2019 г. Приет на първо гласуване на 17 април 2019 г. – точка

беше проведен от Османската империя и от турската държава впоследствие геноцид спрямо арменския народ. В този злощастен период са загубили живота си над милион и половина арменци, прокудени извън границите са над милион. Част от тези „нещастници клети“, както ги нарича Яворов, намериха своя втори дом в България. Към настоящия момент тези хора са едни от най-лоялните български граждани.

той може да бъде приет като страница от готварска книга на канибали, а не като държавно действие – за съжаление, е такова. В момента изказваме тази декларация не само защото се чувстваме длъжници към всички тези жертви, не само защото се чувстваме длъжници и към живеещите на територията на България арменци едни от най-добрите, както казах, български граждани, но и по причина на това, че на 24 април 2015 г. Четиридесет и третото народно събрание с огромно мнозинство, практически с гласовете на всички народни представители, с изключение на представителите на ДПС, прие решение на българското Народно събрание за осъждане на геноцида срещу арменците. Това решение има силата на закон. Така че ние сме длъжни и към нашето собствено решение – решението на най-висшия законодателен орган на Република България, да отбележим тази дата. Бих призовал за едноминутно мълчание, въпреки че административно е пропуснат срокът,

едноминутно мълчание, тъй като по чл. 53, ал. 7 до 18,00 ч. на предходния ден трябва да бъде заявено такова желание. Но ние всички прекланяме глава пред жертвите на арменския геноцид.

Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост. Вносители – Младен Шишков и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и

Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по здравеопазването и Комисията по образованието и науката. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносители – Хамид Хамид

Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България.

Вносител – председателят на Българската академия на науките. Разпределен е на Комисията по образованието и науката. Годишен доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2018 г. (секретен)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

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Вносители – Пламен Нунев и група народни представители. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.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

със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна в периода от 5 до 11 май 2019 г. включително на кораби от състава на Военноморските сили на Визитата на кораба е с невоенен характер и е свързана с реализацията на учебно плаване в рамките на Програмата „Морски учения и усъвършенстване 2019“, която ежегодно се организира и провежда от Висшето военноморско училище в Университета за национална отбрана на Република Турция. Уведомлението е постъпило на 23 април 2019 г. с входящ № 903-09-19 и е предоставено на Комисията по отбрана.

Общ проект, изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 12 декември 2018 г. законопроекти с вносители: Александър Сиди и група народни представители, 9 октомври 2018 г.; Министерския съвет, 5 ноември 2018 г. Кой ще ни запознава с Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред? Господин Нунев, заповядайте.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Правя процедурно предложение, уважаеми колеги, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата: Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Иван Джерахов – инспектор в сектор КОС в Главна дирекция „Национална полиция“, и Ева Венева – главен юрисконсулт в дирекция „Правнонормативна дейност“ в Министерството на вътрешните работи.

на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 802-01-50, внесен от Министерския съвет ноември 2018 г., и Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 854-01-74, внесен от народния представител Александър Сиди и група народни представители 2018 г., изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. „Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и

1: a) в т. 1 след думите „Националната служба за охрана (НСО)“ се поставя запетая и се добавя „служителите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“;

Не се изисква разрешение за дейностите по чл. 1, ал. 1 с оръжия, дезактивирани в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ,

изпълнение (ЕС) 2015/2403“. (8) Не се изисква разрешение за търговия при транспортиране от друга държава членка или при внос на продукти, свързани с отбраната, когато крайният потребител е друго лице на територията на страната, а лицето, което извършва транспортирането или вносителят има индивидуално разрешение за внос или трансфер, издадено по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. (9) Не се изисква разрешение за търговия, когато търговец придобива продукти, свързани с отбраната, от друго лице на територията на страната при транспортиране до друга държава членка или при износ и има индивидуално разрешение за износ или трансфер, издадено по реда на Закона за експортния експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.“

представител Милен Михов. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и 3 и не го подкрепя по т. 2: „2. Предлаганата промяна на чл. 4, ал. 2, т. 4 да отпадне, като се запази в досегашния вид.“

създаваната алинея става ал. 6.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2.

реплика на оръжие по т. 3, която има външен вид на огнестрелно оръжие, но е произведена по такъв начин, че не може да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.“

Всяко устройство, което е проектирано за употреба само на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически сигнални изделия и което е преработено така, че да произвежда изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се смята за огнестрелно оръжие. (5) Огнестрелно оръжие е и копие на оръжие по ал. 2, т. 3.“ 4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думите „чл. 133“ се добавя „и маркиране“, а думите „на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност

Техническите спецификации за предупредителните и сигналните оръжия, с цел гарантиране, че същите не може да бъдат преработвани така, че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд

2017 г. за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

Съответствието с техническите спецификации се удостоверява със сертификат от производителя.“

предложението си. Преминаваме към гласуване на неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов. Гласували

По § 4 има предложение от народния представител Милен Михов. Комисията подкрепя по принцип предложението по точки 1, 2, 5 и 6 и не го подкрепя по точки 3 и 4: „3. В ал. 6, т. 2, буква „д“ да отпадне израза „в тази категория“ и текстът да придобие следната редакция: „Всяко огнестрелно оръжие от категория „А“, „В“ и „С“, което е било видоизменено изстрелване на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие“. 4. В ал. 6, т. 2, буква „е“ да отпадне.“ Предложение на народния представител Спас Панчев. Комисията подкрепя по принцип предложението по точки 1 и 2 и не го подкрепя по т. 3: „3. В § 4, чл. 5, ал.

в т. 2 накрая след думата „оръжия“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на такива за колекциониране или за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви“.

Иванов и Маноил Манев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. Член 5 се изменя така: „Чл. 5. (1) Забранява Забранява се придобиването, съхранението, носенето и употребата на огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси от категория „А“: 1. бойни ракети бойни ракети с експлозивен ефект и устройства за изстрелването им; 2. автоматични огнестрелни оръжия; 3. огнестрелни оръжия, прикрити под формата на друг предмет; 4. боеприпаси с бронебойно, експлозивно или запалително действие, както и куршуми и снаряди за тях; 5. боеприпаси с експанзивно действие, както и куршуми и снаряди с такова действие, с изключение на тези, предназначени за огнестрелни оръжия за ловни или спортни цели или за колекциониране; 6. автоматични огнестрелни оръжия, които са преработени в полуавтоматични огнестрелни оръжия; 7. всяко от следните полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване: а) а) късоцевни огнестрелни оръжия, когато зарядно устройство с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие или когато към оръжието бъде присъединено сменяемо зарядно устройство с капацитет над 20 патрона; б) дългоцевни огнестрелни оръжия, когато зарядно устройство с капацитет над 10 патрона е част от огнестрелното оръжие или когато към оръжието бъде присъединено сменяемо зарядно устройство с капацитет над 10 патрона; 8. дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, чиято дължина може да бъде сведена под 60 см без загуба на функционалност, чрез сгъващ се или телескопичен приклад или чрез приклад, който може да бъде отстранен без използване на инструменти; 9. всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било преработено за употреба на халосни боеприпаси, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие. оръжие. (2) Дейностите по ал. 1 с огнестрелни оръжия, основни компоненти, зарядни устройства и боеприпаси от категория А може да се осъществяват за образователни, научно-изследователски, културни и исторически цели след получаване на разрешение по реда на този закон. Дейностите по ал. 1 с огнестрелни оръжия, основни компоненти, зарядни устройства и боеприпаси от категория „А“, с изключение на тези по ал. 1, може да се осъществяват за колекциониране след получаване на разрешение по реда на този закон. (3) Лица, практикуващи стрелкови спортове, може да осъществяват дейностите по ал. 1 с полуавтоматични огнестрелни оръжия по ал. 1, т. 6 и 7, след получаване на разрешение по реда на този закон. (4) Дейностите по чл. 1,

огнестрелни оръжия с единичен изстрел, с централно действие на ударника; в) късоцевни огнестрелни оръжия с единичен изстрел, с периферно действие на ударника, с обща дължина под 28 см; г) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, зарядното устройство и патронникът на които заедно могат да поберат повече от три патрона – за огнестрелни оръжия с периферно действие на ударника, и повече от три, но по-малко от дванадесет за огнестрелни оръжия с централно действие на ударника; д) късоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от изброените в ал. 1, т. 7, буква „а“; е) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, изброени в ал. 1, т. 7, буква 1, т. 7, буква „б“, зарядното устройство и патронникът на които заедно не могат да поберат повече от три патрона, когато зарядното устройство е сменяемо, или за които не може да се гарантира, че оръжието не може да бъде преработено с помощта на обикновен инструментариум в оръжие, зарядното устройство и патронникът на което заедно могат да поберат повече от три патрона; ж) дългоцевни многозарядни и полуавтоматични огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, чиято дължина не надвишава 60 см; всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било преработено за употреба на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие; полуавтоматични огнестрелни оръжия за граждански цели, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие, различни от изброените в ал. 1, т. 6, 7 и 8;

б) дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с нарезна цев; в) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от изброените в т. 1 или ал. 1; г) късоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия, с периферно действие на ударника и с обща дължина, не по-малка от 28 см; д) всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било преработено за употреба на халосни боеприпаси, боеприпаси с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие; е) огнестрелни

гладкостенна цев. (6) Министерството на вътрешните работи уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз, или държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария за обстоятелствата по ал. 2 – 5, съответно получава и разполага с аналогична информация за тези държави. (7)

по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице, въз основа на уведомлението по ал. 7 издава разрешение за придобиване и съхранение на до 1000 грама димен барут и 500 броя капсули за

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Иван Иванов. Гласували

до 1000 грама димен барут за участие в културни мероприятия срещу уведомление, издадено от директора на ГДНП на МВР или от началника на РУ на МВР по постоянен адрес за вида и броя на оръжията по чл. 4, ал. които ще се използват в културните мероприятия. След прекратяване на участието в културните мероприятия, уведомлението се връща на органа, който го е издал, като неговото действие се прекратява.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА:

предложение на народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов §

т. 6: „6. огнестрелни оръжия за учебни цели – всички видове разрешени от закона късоцевни и дългоцевни оръжия и боеприпаси за тях, необходими за осъществяване на съответната учебна дейност.“

трансферът, търговията и придобиването на предупредителните и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации, посочени в чл. 4, ал. 7.“ Комисията не подкрепя предложението.

точки 1 и 2 се изменят така: „1. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на взривни вещества за граждански цели, които не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и/или са с изтекъл срок на годност; 2. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, употребата и вносът на пиротехнически изделия, които не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и/или са с изтекъл срок на годност;“ в т. 4 думите „произведени след 28 юли 2010 г.“ и запетаята след тях се заличават; в) точка 5 се изменя така: „5. търговията, транспортирането, придобиването, съхранението, носенето, употребата и вносът на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и на взривни вещества, с изключение на взривните вещества за граждански цели, които не са произведени в съответствие с изискванията на чл. 25;“ г) създава се т. 6: „6. търговията, транспортирането от и до територията на държава членка, придобиването и вносът на предупредителни и сигнални оръжия, които не отговарят на техническите спецификации по чл. 2. В ал. 3 думите „независима лаборатория с цел изпитване“ се заменят с „местата, на които ще се използват за изследване, разработване или изпитване, при условие че се придружават от документ, в който е описано тяхното несъответствие, вид, количество, целта и мястото на унищожаване, изследване, разработване или изпитване“.“

Господин Нунев, тогава няма да четете предложенията на господин Сабанов по-нататък.

т. 6 думата „газовите“ се заменя с „предупредителните“; б) създава се т. 6а: „6а. данни за всички преработвания или модификации на огнестрелно оръжие, водещи до промяна в неговата категория;“ в) създава се т. 12: „12. данни за лицата преминали курс и успешно положили изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, данни за номер, дата на издаденото удостоверение и издаващата структура.“ 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Данните по ал. 2 относно взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия се съхраняват за срок 20 години след датата на вписването им в регистъра. Данните по ал. 2 относно огнестрелните оръжия и основните компоненти, включително свързаните с тях лични данни, се съхраняват за срок 30 години след датата на унищожаване на огнестрелните оръжия

може да бъдат предоставени при поискване на митническите органи за срок до 10 години след датата на унищожаване на огнестрелното оръжие или на основните му компоненти, а на органите на наказателното производство – за срок до 30 години.“

ал. 1 т. 2 се изменя така: „2. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;“ В ал. 2, изречение първо думите „6 и 7 и дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер“ и запетаята преди тях се заличават.“ Комисията предлага да се създаде нов § 12: „§ 12.

което придобива следната редакция: „Когато основният компонент е твърде малък, за да бъде маркиран в съответствие с изискванията на ал. 1, върху него се нанасят поне сериен номер и буквено-цифров или цифров код, ако това е технически възможно.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 14: „§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Лицата, получили разрешение за производство на огнестрелни оръжия, нанасят уникална маркировка, която включва: името на производителя или марката, държавата или адреса на производствения обект/производствените обекти, серийния номер и годината на производство, ако тя не представлява част от серийния номер, както и по възможност модела.“ 2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Когато основният компонент е твърде малък, за да бъде маркиран в съответствие с изискванията на ал. 1, върху него се нанасят най-малко сериен номер и буквено-цифров или цифров код.“

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Нататък в Доклада има няколко мои предложения, които не са подкрепени. Процедурно предлагам те да не се гласуват – оттеглям ги. Аргументите ми за това са, че Комисията проведе много сериозна, много експертна и много публична работа по този законопроект. Мисля, че подготовката на Законопроекта може да се използва като образец на парламентарна работа, защото в нея бяха включени много фактори, бе използвана не само обществена енергия, но и обществена експертиза. Поздравявам колегите от Комисията – да се похвалим малко с това за работата, а процедурата ми е: моите предложения, които не са подкрепени от Комисията, ги оттеглям. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми доцент Михов. Вие знаете, че не мога да не подложа на гласуване предложението на Комисията, но моля народните представители да имат предвид, предвид, че доцент Михов би искал предложенията да бъдат оттеглени, или по-скоро неподкрепени.

2. Създава се ал. 6: „(6) При поискване от органите за надзор на пазара по Закона за техническите изисквания към продуктите лицата по ал. 1 им предоставят данни от регистъра по отношение на пиротехническите изделия.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 19: „§ 19. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1,

име и адрес на лицето, което е получило взривни вещества, оръжия, включително оръжия по чл. 4, ал. 7, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория F1, както и фойерверки от категории F2 и F3 в количества, ненадвишаващи тези по чл. 53;“ в) в буква „в“ след думата „оръжията“ се добавя „включително оръжията по чл. 4, ал. 7“. 2. Създава се ал. 6: При поискване от органите за надзор на пазара по Закона за техническите изисквания към продуктите лицата по ал. 1 им предоставят данни от регистъра по отношение на пиротехническите изделия и взривните вещества за граждански цели.“

предложение на народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 29: „§ 29.

което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу него има обвинение за такова престъпление; за български граждани тези обстоятелства се проверяват служебно;“; б) точки 6 и 7 се отменят;

сценични пиротехнически изделия от категория Т2, други пиротехнически изделия от категория Р2 и фойерверки от категория F4“, а думите „и при работа със сценични пиротехнически изделия от категория Т2, други пиротехнически изделия от категория Р2 и фойерверки от категория 4“ се заличават.“

ПЛАМЕН НУНЕВ: Предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители: „Параграф 3 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6: „§ 6. чл. 60, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на суппресори за дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели“. 2. Създава се т. 4а: „4а. придобиването, носенето и употребата на сменяемо зарядно устройство с капацитет над 20 20 патрона за късоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия или на зарядно устройство с капацитет над 10 патрона за дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, освен в случаите по чл. 5, ал. 2 и 3.“

Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители. Гласували

Предложението не се приема.

за граждански цели имат и нанесена уникална идентификация съгласно чл. 29;“. 3. В ал. 4 т. 2 се изменя така: така: „2. документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма обвинение за умишлено престъпление

предложение на народния представител Милен Михов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Стефан Апостолов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Спас Панчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Александър Сабанов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 29: „§ 29.

лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен документите по чл. 76, ал. 3, 4 и 7 представят и удостоверение от спортна организация по смисъла на чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка – документ от официално призната организация по стрелкови спорт в съответната държава членка в легализиран превод на български език, че: 1. членуват и практикуват стрелкови стрелкови спортове в съответната организация, а когато лицата по ал. 1 кандидатстват за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях по чл. 5, ал. 1, т. 6 и 7 – че минимум 12 месеца преди датата на подаване на заявлението, членуват и практикуват с цел участие или участват в състезания по стрелкови спортове; 2. съответното огнестрелно оръжие отговаря на спецификациите, които се изискват за дадена дисциплина в стрелковия спорт, признати от международно утвърдена и официално призната федерация по стрелкови спорт.“ 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) При кандидатстване за разрешение за придобиване на дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели и късоцевно нарезно оръжие

притежаващи дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели, се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на суппресори за него, след получаване на разрешение за придобиване по реда на чл. 76.“

Благодаря, господин Председател. Моля за процедура – да предложите на залата да гласуваме една малка промяна в дневния ред, а именно: разместване на две точки

думите „както и“ се добавя „служителите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и“.“ предложение на народния представител Маноил Манев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 27: „§ 27. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, в текста преди т. 1 след думата „членка“ се поставя запетая и се добавя „спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта“. 2. Създава се нова ал. 4: „(4) След получаване на разрешение по реда на ал. 3, спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта може да съхраняват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели.“ 3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 28, като в ал. 1 думите „по линия на организирания“ се заменят

Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 64: „§ 64.

„Извън случаите по чл. 78, за получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават заявление по образец

за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – за служебни цели или самоотбрана,

2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5: „(4) Служителите с контролни функции в защитените територии – изключителна държавна собственост по чл. 69 от Закона за защитените територии, служителите с контролни функции по опазване на горите и дивеча в Изпълнителната агенция по горите и в нейните структури, в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, в учебно-опитните горски стопанства и в ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча и служителите в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и в териториалните ѝ звена по чл. 54 от Закона за рибарството и аквакултурите може да съхраняват служебното си огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по постоянен адрес. адрес. (5) За получаването на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях служителите по ал. 4 подават заявление по образец

декларация, че огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98; 2. съгласие на работодателя; 3. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.“

предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5. т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §

от стрелбищен комплекс за проведени минимум веднъж за срока на действащото разрешително, учебни стрелби по програма, включваща не по-малко от 50

„(4) Лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за ловни или спортни цели, пренасят огнестрелното оръжие без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси, а барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, т. 1 и 2 разделно. Оръжието се пренася в затворен транспортен куфар. Дългоцевното оръжие може да се пренася и в калъф със заключващо устройство на спусъка.“ Предложение от народния представител Валентин Николов и група народни представители, което е подкрепено по принцип от Комисията.

„Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват по настоящ адрес, физическите лица подават заявление за уведомяване до съответния началник на РУ на МВР по постоянен и по настоящ адрес.“

от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“.

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 36 с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

така: „3. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“.

Подлагам на гласуване предложението са Комисията за създаване на нови параграфи от 39 до 42 включително с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

чл. 120 се правят следните изменения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да транспортират огнестрелно оръжие от категория C за ловни цели или за участие във възстановки на исторически събития или огнестрелно оръжие от категории „А“, „В“ и „C“ за спортни цели на територията на Република България без предварително писмено съгласие от МВР с Европейския паспорт за огнестрелно оръжие и покана или с друг документ, удостоверяващ участие в спортното, ловното или културното мероприятие.

По § 31 има предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

точка 7 се изменя така: „7. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“ б) създава се т. 10а:

„нямат нанесена „СЕ“ маркировка“ се заменят с „не отговарят на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите“. 3. Създават се ал. 7, 8 и 9: и 9: „(7) При внос или трансфер на продукти, свързани с отбраната, когато крайният потребител е друго лице на територията на страната, вносителят може да транспортира продуктите от ГКПП директно до складовете на крайния потребител. (8) При износ или трансфер, когато износителят придобива продукти, свързани с отбраната, от друго лице на територията на страната, той може да ги транспортира директно от складовете на продавача до съответното ГКПП. ГКПП. (9) Лице, което е получило разрешение за внос, не по-късно от три дни преди извършване на конкретно транспортиране представя на РУ на МВР, на чиято територия ще бъдат транспортирани взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите, заявление по образец, което съдържа име и адрес на управление на получателя, адрес на обекта, до който ще се извършва транспортирането, количеството и идентификационни данни на изделията, които се транспортират, превозното средство и маршрут на доставката.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Нунев. Има ли изказвания?

Предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 47: „§ 47. 47: „§ 47. В чл. 128, ал. 2 т. 2 и 3 се изменят така: „2. декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна; 3. при автомобилни превози – декларация от превозвача, че водачите имат валидни ADR свидетелства, когато стоките са включени в международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;“. Предложение от народния представител Таня Петрова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде

„от лица, получили разрешение за производство на съответния вид боеприпаси“. 2. Създава се т. 3: „3. маркиране на основни компоненти по ред, посочен в наредбата по чл. 91, ал. 3.“

изказвания. Преминаваме към гласуване Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов § 47 и предложение на Комисията за създаване на § 48 в редакция, докладвана от господин Нунев. Гласували

„Ремонтни дейности по чл. 132, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2 могат да извършват и спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, които са получили разрешение за ремонтни дейности, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт.“

предложението на Комисията за създаване на § 54; предложението на Комисията в подкрепа текста на вносител за § 37, който става § 55,

§ 57: „57. В чл. 190 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Лице, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни или ловни цели, което пренася огнестрелното оръжие, боеприпасите за него, барута и капсулите по чл. 6, ал. 5, в нарушение на изискванията на чл. 96, ал. 4, се наказва с глоба в размер 500 лв.“ 2. В ал. 2 думите

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване подкрепеното от Комисията предложение на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев

на народните представители Александър Иванов и Маноил Манев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 58: „§ 58.

спортни и учебни цели, се наказва с глоба в размер 500 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и отнемане на разрешението за срок от една година.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 60: „§ 60. 60. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 6 думата „Видоизменяне“ се заменя с „Преработване“, а думите „компоненти и части“ се заменят с „компоненти, части и функции“. 2. Точка 8 се изменя така: „8. „Предупредително и сигнално оръжие“ е устройство, което е проектирано само за употреба на халосни боеприпаси, на боеприпаси с дразнещи вещества и други активни вещества или на пиротехнически сигнални изделия и което не може да бъде преработено така, че да произвежда изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.“ 3. Създава се т. 8а: „8а. „Салютно и акустично „8а. „Салютно и акустично оръжие“ е огнестрелно оръжие, специално преработено единствено за използването му за употреба на халосни боеприпаси, с приложение например в театрални представления, фотографски сесии, заснемане на филми и телевизионни продукции, възстановки на исторически събития, шествия, спортни събития и обучения.“ 4. В т. 12 думата „пълнител“ се заменя със „зарядно устройство“. 5. Точка 15 се изменя така: „15. „Идентификационни данни на огнестрелни оръжия“ са: а) типът, марката, моделът, калибърът и серийният номер на всяко огнестрелно оръжие, както и маркировката, нанесена върху неговата затворна рама или цевна кутия, като уникалната маркировка по чл. 26 или маркировката съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.; б) серийният номер или уникалната маркировка по чл. 26, нанесена върху основните компоненти, когато се различават от маркировката върху затворната рама или цевната кутия на огнестрелното оръжие.“ 6. В т. 19 думите „части от огнестрелни оръжия и на основни компоненти“ се заменят с „основни компоненти на огнестрелни оръжия“. 7. В т. 21 думата „пълнителя“ се заменя със „зарядното устройство“. „22. „Основен компонент на огнестрелно оръжие“ е цев, затворна рама, цевна кутия, суппресор, барабан, болтов затвор или затворен блок, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани.“ 9. Точка 33 се отменя. 10. Точка 35 се изменя така: „35. „Част на огнестрелно оръжие“ е всяка част, различна от основен компонент, специално проектирана и изработена за огнестрелно оръжие и необходима за неговото функциониране, и всяко устройство, което е предназначено или пригодено да заглушава звука от изстрел с огнестрелно оръжие.“ 11. Създават се т. 36, 37, 38 и 39: „36. „Боеприпас с експанзивно действие“ е боеприпас, който е снаряден с куршум, специално проектиран да се разширява или фрагментира при проникване, увеличавайки диаметъра си, за да ограничи проникването и/или да причинява рана с по-голям диаметър. 37. „Стрелкови спортове“ са спортове, които в своята спортно-тренировъчна дейност използват огнестрелни оръжия, попадащи в обхвата на закона. 38. „Зарядно устройство“ е устройство или механизъм предназначено за подаване на боеприпаси към патронника на оръжието. неразделна част от оръжието или отделяеми/заменяеми. Такива са пълнители, ленти, пачки, пластини, клипсове и други. 39. „Суппресор“ е всяко устройство, предназначено за намаляване на звука от изстрел на дългоцевно нарезно оръжие, като като намалението на звука е с не повече от 45 децибела, а също така може да има предназначение за разсейване на звуковата вълна и отвеждане на звука от изстрела в направление, различно от стрелящия.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Изказвания по докладваните

Първо гласуваме неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Спас Панчев. Той има има предложения, които по т. 2 са подкрепени от Комисията, но по т. 1 от текста на § 41 не са подкрепени. Гласуваме неподкрепеното от Комисията предложение на господин Панчев. Гласували

Гласували 67 народни представители: за 16, против 5, въздържали се 46. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване

§ 41 е прието. Преди да прекъснем за 30 минути, ще Ви запозная с няколко съобщения. Уважаеми колеги, по повод на великденските празници в Народното събрание се провеждат благотворителни инициативи. В Източното фоайе ще бъде открита изложба-базар, организирана от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. В Северното фоайе Комисията по образованието и науката представя Великденски базар „Малкото е много“ на граждани и социални организации.

Прекъсвам заседанието. Продължаваме в 12,00